Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram sednicu Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 116 narodnih poslanika.Podsećam vas da je, članom 49. Zakona o Narodnoj skupštini, predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine prilikom svakog odlučivanja postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja svih narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema glasanje.Zahvaljujem.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 144 narodna poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja svih narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Justina Pupin Košćal i Josip Broz.Dostavljeni su vam zapisnici Trinaeste sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini i Četvrte posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom današnjoj sednici prisustvuje većina od ukupnog broja narodnih poslanika, konstatujem da postoji kvorum za usvajanje zapisnika sa navedenih sednica.Obaveštavam vas da je proverom u Službi za poslove Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja utvrđeno da tom Odboru niko od narodnih poslanika nije dostavio u pisanom obliku primedbe na navedene zapisnike.Prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje zapisnik Trinaeste sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini, održane 25, 26. i 27. maja.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

sazivu.Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, uz Saziv sednice Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u Dvanaestom sazivu, koja je sazvana na zahtev 235 narodnih poslanika, saglasno članu 106. stav 3. Ustava Republike Srbije, članom 48. stav 3. Zakona o Narodnoj skupštini i članu 249. Poslovnika Narodne skupštine, dostavljen vam je Zahtev za održavanje vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije sa određenim dnevnim redom sadržanim u tom Zahtevu.Za sednicu Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu određen je sledećiD n e v n i r e d:1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju;2. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova Odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa Aleksandar Vučić – Za našu decu.Prelazimo na rad po dnevnom redu.Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju: prof. dr Darija Kisić Tepavčević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Zoran Milošević, vršilac dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.Prva

poslanika.Saglasno članu 157. stav 1. Poslovnika, otvaram načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.Da li predstavnik predlagača želi reč? (Da.)Izvolite. Poštovani poslanici, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je pred vama, predstavlja deo procesa reforme sistema penzionog i invalidskog osiguranja koje je započet još 2001. godine. Od tada do danas smenjivale su se različite reformske faze. U zavisnosti od brojnih okolnosti bile su manje ili više restriktivne, ali su ekonomski rezultati postignuti preduzetim merama u celini omogućili dalji napredak u ovoj oblasti.To je posebno vidljivo poslednjih nekoliko godina, kada je zbog preduzetih mera Vlade došlo do ekonomskog napretka zemlje. Upravo je na osnovu poboljšanja ekonomske situacije izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju iz 2018. i 2019. godine poboljšan i položaj penzionera tako što je utvrđen povoljniji način usklađivanja penzije, urađena isplata jednokratne novčane pomoći korisnicima penzija, a takođe je dat i osnov za isplatu novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju.Takođe, treba imati u vidu i to da je na sistem penzijskog i invalidskog osiguranja i zakon koji ga uređuje, da se neminovno održavaju sva društvena i ekonomska kretanja. Iz tog razloga se često očekuje da se kroz ovaj sistem automatski rešavaju i svi društveni problemi ponekad bez obzira na posledice, što se inače i dešavalo u prošlosti. Zato se svakoj izmeni i dopuni pristupa pažljivo i odlučuje nakon analiza svih mogućih potencijalnih rešenja.Naime, izmene i dopune zakona koji uređuju ovu veoma važnu društvenu oblast planiraju se blagovremeno, koliko je god to moguće, imajući u vidu aktuelna pitanja i izazove. Tako je i ovaj predlog zakona planiran u cilju rešavanju određenih pitanja i obuhvaćen je Programom Vlade za ovu godinu. pripreman je u posebnim okolnostima uslovljenim pandemijom virusa Kovida-19, pa su iz tog razloga predlogom zakona obuhvaćene samo one najhitnije i najneophodnije izmene i dopune.S tim u vezi, a budući da građane Srbije, pre svega, interesuju uslovi za sticanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i način usklađivanja penzije, treba naglasiti da ove teme nisu bile predmet ovih izmena Zakona o PIO.Predložene izmene

je o licima kojima je u trenutku prihvatanja socijalnog programa do ostvarivanja prava na penziju nedostajalo do pet godina, tzv. opcija 5, odnosno do dve godine, tzv. opcija 3.Naime, nakon prihvatanja socijalnog programa usledile su izmene i dopune Zakona o PIO iz 2014. godine, kojima su promenjeni uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju i uvedena je prevremena starosna penzija, a sve sa primenom od 1. januara 2015. godine.Zbog promene uslova za sticanje prava na starosnu penziju, odnosno kako više nije postojala starosna penzija po osnovu tzv. punog punog staža, navedena lica nisu ispunjavala ni propisan uslov za ostvarivanje prava na starosnu penziju od navršenih 65 godina života, pa su bila prinuđena da se opredele na prevremenu starosnu penziju, koja je uključivala i tzv. penale, odnosno trajno umanjenje iznosa penzije za svaki mesec ranijeg odlaska u penziju pre navršenih 65 godina života.Zbog

pokušano je da se spreči dalje usložnjavanje problema.Međutim, i pored svih nastojanja, različiti pokušaji nisu doneli trajne rezultate, pa je u cilju pružanja potpune pravne zaštite navedenim korisnicima i trajnog rešavanja njihovog problema, da se ovo pitanje uredi trajno zakonskim odredbama.Pored toga, ovaj predlog zakona sadrži i odredbe koje uređuju pitanje statusa osiguranika poljoprivrednika, koji obavljaju ugovorene poslove, s obzirom na angažovanje poljoprivrednika prema propisima o angažovanju na sezonskim i drugim poslovima.Takođe, reši.Takođe, ovim izmenama se vrši i preciziranje u vezi sa utvrđivanjem staža osiguranja za tzv. frilensere, koji su u Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju inače još odavno prepoznati kao osiguranici samostalnih delatnosti. Naime, i ovim osiguranicima se staž osiguranja računa na isti način kao za sve osiguranike koji ostvaruju ugovorenu naknadu.Slične

a koji su ostvarili inostranu penziju.U odnosu na postupanje Republičkog fonda za PIO, ovim zakonom se utvrđuje pravo Fonda da pored drugih slučajeva zahteva naknadu pričinjene štete i od lica koje je osiguraniku prouzrokovalo potrebu za pomoći i negom drugog lica.Takođe, rešavaju se problemi koji se javljaju sa isplaćenim iznosom penzije nakon smrti korisnika, u vezi sa poveriocima koji ne postupaju po zahtevu Fonda za povraćaj iznosa koji i ne pripada poveriocu nakon smrti korisnika prava.Takođe, vrši se i preciziranje u odnosu na podatke koji se unose u matičnu evidenciju Fonda i na postupak za utvrđivanje svojstva osiguranika koji Fondu omogućava po službenoj dužnosti da sačini prijavu za osiguranje.Takođe, ovim zakonom se dodatno uređuju uslovi za isplatu naknade pogrebnih troškova nakon smrti korisnika prava.Osim iznetog, kroz ove izmene i dopune izvršena su i potrebna preciziranja određenih odredaba kako bi se izbegle nedoumice koje su se pojavile u praksi, kao i tehnička poboljšanja u cilju efikasnijeg rada Republičkog fonda PIO i lakšeg ostvarivanja kao što je rečeno, Predlogom zakona ovaj put nisu obuhvaćena sva pitanja koja su bila planirana, već samo ona koja su bila neophodna, a posebno se naglašava da se ovim predlogom ne menjaju uslovi za sticanje

u čemu je, kao i do sada, neophodna pomoć i podrška svih subjekata. Hvala na pažnji. Zahvaljujem.Da li izvestioci nadležnih odbora žele reč?Reč ima Milanka Jevtović Vukojičić. Izvolite. Zahvaljujem.Poštovana ministarko sa saradnikom, kolege poslanici i poslanice, poštovani građani i građanke Republike Srbije, Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva održao je sednicu na kojoj je razmatrao i usvojio Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO.Ono što je na Odboru PIO.Ono što je na Odboru konstatovano, to je da ove izmene i dopune zakona imaju pozitivan efekat na korisnike prevremenih starosnih penzija, za razliku od onih zakonskih rešenja koja su ranije donošena, a koja su imala restriktivni karakterNaime, u fokusu ovog zakona nalaze se korisnici prevremene starosne penzije koji su u skladu sa planom i programom Vlade Republike Srbije o rešavanju viška zaposlenih u preduzećima koja su se nalazila u procesu racionalizacije, restrukturiranja ili pripreme za privatizaciju, a kojima je nedostajalo pet godina staža osiguranja, odnosno dve godine staža osiguranja do ispunjavanja bar jednog uslova za penziju, prihvatili taj sporazum i na taj način rešili, pomogli, u stvari, potpisali ugovor socijalni program i na taj način ispunili ono što je Vlada planom i programom i predvidela.Međutim, zbog izmena Zakona o radu, povećana je starosna granica 2014. godine. Inače, Zakon o radu stupio je na snagu 1. januara 2015. godine i ovi radnici koji su potpisali socijalni program nisu ispunjavali uslove za punu starosnu penziju, već su penzionisani kao prevremeni starosni penzioneri kojima je trajno umanjena razlika. To su oni tzv. penali.Naravno da se ovo sada ispravlja. Ovaj zakon isključivo se odnosi na te prevremene starosne penzionere. Ovaj zakon ni na koji način ne dira u povećanje starosne granice za odlazak u penziju, što je inače kružilo i u sredstvima javnog informisanja i u javnosti. Znači, granica za starosnu penziju ostaje 65 godina za muškarce, odnosno u ovoj godini 63 godine i dva meseca za žene.Ono što takođe želim da istaknem, ovaj Predlog zakona ima i druge značajne izmene, a tu bih, pre svega, iznela dovođenje u potpuno ravnopravan položaj svih korisnika porodičnih penzija.Naime, porodične penzije se od sada neće obračunavati na osnovu iznosa prevremene starosne penzije, već na osnovu iznosa prevremene starosne penzije, već na osnovu iznosa koji bi osiguranik u momentu smrti imao, a odnosi se na starosnu penziju. Na taj način svi korisnici porodične penzije stavljaju se u ravnopravan položaj.Ovaj zakon ima izmene i u delu koji se odnosi na iznos pogrebnih troškova. Znači, određuje se povoljniji iznos isplate pogrebnih troškova i pojednostavljuje sam postupak uplate naknade za pogrebne troškove na račun onoga koji je snosio pogrebne troškove.Vrlo je važno reći da u roku od 60 dana od 60 dana Fond PIO će po službenoj dužnosti ili po zahtevu korisnika izvršiti, u stvari utvrditi iznos starosne penzije za one penzionere, prevremene starosne, koji su na osnovu socijalnog programa

što želim da istaknem je to da Vlada na odgovoran način prilazi pitanjima penzionera, prilazi reformi penzijskog i invalidskog osiguranja i poseban akcenat stavlja na pomoć i podršku penzionerima.Moram da istaknem da je Republika Srbija gotovo jedina zemlja u svetu koja je od 1. januara povećala penzije i povećala plate, bez obzira na pandemiju kovida koja nas je zadesila u prošloj godini. Penzije su povećane po tzv. švajcarskom modelu za 5,9% i prosečna penzija danas iznosi 29.400 dinara. Ne samo to, Vlada je na odgovoran način i naravno predsednik Republike Aleksandar Vučić prišao pitanjima poboljšanja materijalnog položaja penzionera i na taj način što je u prošloj godini svim penzionerima isplaćeno u okviru paketa mera pomoći države države 100 evra pomoći, isplaćene jednokratne novčani pomoći od 4.000 i 5.000 dinara, a ove godine planira se pored 60 evra, koja je namenjena svim punoletnim građanima, i dodatnih 50 evra za sve penzionere.Svakako da sistem penzijskog i invalidskog osiguranja, pre svega, zavisi od ekonomskog napretka i razvoja zemlje. Srbija je čvrsto za dalji ekonomski rast i razvoj, a sve u skladu sa planom i programom koji je promovisao predsednik Aleksandar Vučić, sa planom i programom „Srbija 2025“, kada će prosečna plata iznositi 900 evra, a prosečna penzija 440 evra. Zahvaljujem. Kovačević. **Jelena Žarić Kovačević** Hvala vam predsedavajući.Uvažena gospođo Kisić Tepavčević, dame i gospodo narodni poslanici, kao izvestilac Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo mogu da kažem da smo ovaj predlog Vlade raspravljali na sednici Odbora i utvrdili da jeste u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, tako da ćemo danas moći da čujemo narodne poslanike koji će o ovoj temi moći da govore u plenumu.Kao plenumu.Kao što smo čuli i na samom početku današnje sednice, razlozi za donošenje ovog zakona proizilaze iz potrebe rešavanja problema koji je nastao za korisnike prevremene starosne penzije, koji su se našli u toj situaciji zbog toga što su prihvatili od strane Vlade ponudu za rešavanje viška zaposlenih ili u procesu racionalizacije ili u procesu restrukturiranja i pripreme za privatizaciju. Oni nisu mogli da ostvare pravo na starosnu penziju.Takođe, 2014. godine podignuta je starosna granica za sticanje prava na starosnu penziju i uvedena je prevremena starosna penzija. Međutim, uvođenje prevremene starosne penzije se negativno odrazilo na korisnike socijalnog programa koji su se opredelili za posebnu novčanu naknadu i za novčanu naknadu u skladu sa odlukom Vlade o utvrđivanju programa za rešavanje viška zaposlenih, kao što sam rekla, ili u postupku racionalizacije, restrukturiranja ili pripreme za privatizaciju.U cilju rešavanja nastalog problema Vlada Srbije jeste novembra 2020. godine donela zaključak, odnosno tačnije, dala saglasnost da se licima koja su utvrđena kao višak zaposlenih, a kojima je nedostajalo do pet godina i koja su do ostvarivanja prava na penziju ostvarila pravo na posebnu novčanu naknadu, isplaćuje razlika između iznosa starosne penzije koju bi ostvarili primenom propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju koji je bio važeći u momentu ostvarivanja prava na posebnu novčanu naknadu i iznosa ostvarene prevremene prevremene starosne penzije.Takođe, utvrđeno je da se ova razlika isplaćuje i licima koja su bila proglašena kao višak zaposlenih u skladu sa navedenom odlukom, a kojima je u momentu prestanka radnog odnosa nedostajalo do dve godine. Dakle, zaključkom Vlade je na jedan privremeni način rešen problem koji je nastao. Sada ovim izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ovaj problem će se trajno rešiti. S tim u vezi ja bih pozvala koleginice i kolege narodne poslanike da podržimo ovaj predlog podnet od strane Vlade Srbije u danu za glasanje. Hvala.

Zbog činjenice da se ispravlja jedna velika nepravda koja je učinjena prema radnicima u vreme privatizacije, i to one naše privatizacije posle 2000. godine. Tada su se pojedinci zaista obogatili. Ja za tu privatizaciju ne mogu tražiti neku lepu reč, a da je pristojna. Ona je sigurno nepoštena bila. Ona je nepravedna i, grublje rečeno, ona je bila pljačkaška.Ko je najviše izgubio? Radnici su izgubili zato što su ostajali bez posla, bez plata, a istovremeno su se našli na ulici i odjednom ljudi koji su bili vredni, pošteni ostali su bez posla, plata i postali su socijalni slučajevi. Država je pokušala da traži rešenja. Ona je nalazila rešenja. Imali smo socijalne programe, često je tu bilo nerazumevanja i nekako smo isplivali iz te privatizacije i došli u tu situaciju koja jeste.Ono što je ovde najvažnije, mi smo promenili pravila igre u toku utakmice. Znate, to je kao kada igrate fudbal, pa u prvom poluvremenu važe jedna pravila a u drugom poluvremenu druga pravila igre. Vlada je shvatila svoj nedostatak, ona je donosila odluke, te odluke su bile u korist radnika, i to moram naglasiti, ali svake godine, odnosno promenom Vlade, morale su se donositi nove odluke. Zato je dobro što je ovde učinjeno, a to je da to postane zakonska obaveza i ti radnici su konačno osigurani za sva vremena, dokle su uživaoci penzija.Znate, kad govorimo o toj privatizaciji, znamo da je 400 hiljada ljudi ostalo nezaposleno. To je zaista vrlo veliki broj. Taj veliki broj je

Ogleda se u tzv. penalima ili kaznenim poenima. Naime, svako ko ode u penziju pre navršenih 65 godina života, on je trajno oštećen za 0,34 zbog zbog toga što je ranije otišao u penziju. To je značajno umanjenje.Moram priznati da su to umanjenje mnogi radnici osetili, neki su otišli u penziju zbog toga što su bili u situaciji da su morali, nisu dobijali platu, morali su da odu na tržište rada, da dobijaju nadoknadu, čekajući, da imaju neko sigurno primanje a to sigurno primanje je bila penzija, koja za njih i nije bila tako velika i zbog toga je ovo bilo jedno dobro ali privremeno rešenje. Ovo postaje trajno rešenje.Kad već govorim o Zakonu o penzijsko-invalidskom osiguranju, njegovim izmenama i dopunama, ja ću iskoristi priliku da uopšte govorim o tom zakonu. Znate, to je najsloženiji zakon u našoj zemlji. To je jedan sistemski zakon i čitav život se prelama preko tog zakona. Zašto? Mnogi ljudi rade, ne razmišljaju o svojoj starosti, dođe penzija mnogo pre nego što se misli i upravo u toj situaciji čovek mora da razmišlja šta će biti sa njim kada ode u penziju.Zašto ovo naglašavam? Zato što mi imamo penzioni sistem koji je dobar, koji je stabilan i to građani Srbije moraju znati. Znači, naš sistem je stabilan, dobar i kao sistem on ne treba da ima nagle i brze promene. Svaka promena u tom sistemu mora biti dobro proučena.

Ljudi često misle - da, ja ću otići u penziju, nisam neke velike doprinose davao i imaću veliku penziju. Ne može. Penzija mora biti srazmerno izdvajanjima u penzioni fond. To često zaboravljamo.Država je, rešavajući ovaj problem, često bila u veoma teškoj situaciji. Kada smo imali veliku nezaposlenost, posebno za vreme ove privatizacije, a tada sam pažljivo pratio rad Penzijsko-invalidskog fonda, znate da je država davala

Od toga, moram da vam kažem, da se iz budžeta daje 153,2 milijarde ili 22%. Molim vas, šta je bilo 48% iz budžeta, a sada 22%. I prema informacijama koje imam, penziono-invalidski fond iz doprinosa se sada, u prvih šest meseci, veoma dobro puni i penzioni fond sve manje povlači sredstava iz budžeta, jedan drugi način znači da se zaposlenost povećava na jednom zavidnom nivou, jer za sve one koji su zaposleni plaćaju se doprinosi i ta sredstva idu u penzioni fond.Kad kažem da je penzioni fond stabilan, da je održiv ekonomski, to je veoma važna činjenica, što znači da su penzije sigurne, tačne su, biće isplaćivane na vreme i isplaćuju se na vreme.Kad

To je ta jedna od crvenih linija koje kažu da više ne možemo biti u situaciji da nam penzije postanu vrlo problematične. Ne, one ne mogu biti, jer je izdvajanje iz BDP za sve penzije, za 1.720.000 penzionera negde blizu 10,5 BDP. Znači, postoji još uvek prostora za korekcije, za povećanje standarda zaposlenih penzionera, iz prostog razloga

se treba menjati u jednom smeru, da li povećavati u odnosu na BDP plate itd. Lično smatram i podržavam da se švajcarska formula poštuje, jer ta formula ne zavisi ni od jedne političke opcije, ona zavisi od sredstava koje imamo, zavisi od našeg rada, zavisi od doprinosa koje izdvajamo u Penziono-invalidski fond.Stalno naglašavam - nema penzija ukoliko se ne puni penzioni fond. Zato moramo stalno insistirati na zapošljavanju, na većim platama, na boljem standardu, a to će značiti i veće doprinose, bolje penzije i veći rast penzija nego što ga sada imamo.Vi znate da smo u ovoj godini penzije povećali za 5,9%, 5,9%, što je dosta dobro, jer ova švajcarska formula u ovoj godini je dala dobre rezultate. Nekad švajcarska formula neće baš dati uvek najbolje rezultate za penzionere, ali, držimo se tog pravila jer nas ono vodi ka nečemu, ka stabilnosti, ka tome da ne može neko proizvoljno određivati da će biti ovoliko ili onolike penzije, već će zavisiti isključivo od našeg rada, plaćanja doprinosa i zapošljavanja.Rekao sam malopre, Penziono-invalidski fond i penzije su jedan složeni sistem. Ne treba ga brzo menjati. Sve treba dobro proučiti, dobro izračunati. I sama činjenica za ove izmene i dopune zakona koje danas usvajamo treba izdvojiti preko preko 300 miliona dinara. To nije mala suma, što znači svaka izmena znači i veća izdvajanja.Gospođi ministarki bih dao i nekoliko predloga da razmišlja o njima. Kada o ovome kažem govorim više o budućnosti sa željom da se svaka promena dobro prouči, dobro izračuna pa da tek onda usvajamo.Prva promena koju želim da kažem je da se uvede institut koji je i ranije bio - odnos prosečne penzije i prosečne plate. On mora biti 50%. Naime, tada penzije ne zaostaju za platom. To bi bila korekcija jednom godišnje za taj deo koji nedostaje i taj institut koji je i ranije postojao davao je dobre rezultate. Naravno, on će tražiti značajna sredstva i po meni to bi trebalo da bude u PIO fondu prva izmena za sledeće neko zasedanje Narodne skupštine.

veće zapošljavanje, nadam se posle korone, kao što vidite imamo dobre rezultate i želim da ih i dalje imamo, značiće i veći privredni uzlet. Sama ta činjenica kaže da ćemo moći da napravimo taj korektiv i da uvedemo taj institut.To bih ja predložio da bude prva promena koju bih želeo što pre da dođe u našu Narodnu skupštinu i za nju ću sa zadovoljstvom takođe glasati.Druga promena koju vam predlažem, gospođo ministarka, da o njoj razmišljate, odnosno vaš tim i gospodin Zoran, pošto se mi već dugo poznajemo, radimo na ovim poslovima, jeste činjenica ukidanje penala za prevremene starosne penzije.Vi znate da smo uveli taj institut, da ko je navršio 40 godina staža, a nema 65 godina života ima kaznene poene. Ko je napunio 65 godina može da ide u prevremenu starosnu penziju, ali je tu kazneni penal 0,34% za za svaki mesec. To nije mali procenat i to je trajno. Meni je nelogično. Razgovarao sam i sa sindikatima i oko ovih izmena, i to sa samostalnim sindikatom, i oko ovoga. Oni smatraju, a mislim da je to dobra osobina, da razmislimo da ukinemo te penale kada neko napuni 65 godina života. Dovoljno je što je već tih pet godina, ako je otišao sa 60 godina života, oštećen. Pomnožite 12 meseci, 0,34 puta pet, dobićete ne mali procenat izdvajanja. Po meni, to će zahtevati sredstva ne baš tako mala.To bi bila neka druga promena koju bi ovaj sistem, penzijsko-invalidski sistem mogao da ima iz prostog razloga što mislim da i tada ukidamo jednu nepravdu, nepravdu koja je bila. Znam da je Svetska banka na tome insistirala, na tim penalima, ali mislim da uz malo više upornosti, uz malo više argumenata, uz malo više objašnjenja da naš Penzioni fond je ekonomski održiv, da ima dovoljno sredstava, a možemo i Penzioni fond očistiti od nekih stvari koje mu ne

bi dotacije u Penzioni fond bile mnogo manje od 152 milijarde, bile bi ispod 20, negde oko 15, a svugde u svetu sa zemljama ovakve starosne grupe kao što smo mi, a Srbija je kao što znate stara zemlji, mi smo u prvih pet zemalja u Evropi po starosti i to je veoma bitno i veoma važno, tada bi došli negde na do 15 % dotacija iz budžeta, što je u svim okolnim zemljama i evropskim standardima jedan standard koji se treba poštovati.No,

kad napune 65 godina života.Treća tema ili četvrta koju takođe predlažem gospođi ministarki da razmišlja o tome, a to je najosetljivija tema, o tome sam govorio tri meseca, to je kategorija ili institut socijalne penzije.Naime, svaki čovek mora da ima pravo na dostojanstvenu starost. To zaslužuje zaista svaka osoba. Taj institut postoji u mnogo evropskih zemalja. Kod nas će to biti jako teško. Znate, mi imamo jednu kategoriju poljoprivrednih penzionera, odnosno poljoprivrednika koji uplaćuju penzije koje su zaista minimalne, ali poljoprivrednici ako ne uplaćuju ne mogu očekivati da imaju penzije. Ako se ne uplaćuje u Penzioni fond ne možete dobiti nazad neka sredstava, jer logika svakog penzionog fonda je koliko uplatiš, srazmerno dobijaš nazad. To je to pitanje solidarnosti.Uvođenje socijalnih penzija bi otprilike, po mom nekom mišljenju, bio jedan dugoročan problem, da razmišljamo o njemu, jer mnogi ljudi se nalaze u teškoj situaciji, posebno kada dođu u godine, u ovim vremenima njima treba omogućiti da imaju dostojanstven život i zato se trebamo zalagati.Kolika će biti ta socijalna penzija, uslovno rečeno, ne bih o njoj sada govorio, teško je o tome razmišljati, ali to je jedan problem o kojem moramo dugoročno razmišljati.Socijaldemokratska partija, poslanička grupa kojoj pripadam će sa zadovoljstvom glasati za ovaj zakon i zaista će uvek razmišljati kako učiniti da penzije budu dovoljne dovoljne za pristojan život, a one će biti dovoljne za pristojan život onog trenutka kada budemo imali veću zaposlenost, bolji standard, veći standard i upravo taj doprinos, boljitak moraju osetiti i penzioneri, jer ti penzioneri su radili onda kada se ova država stvarala, kada je ova država se razvijala. Sadašnje generacije moraju pokazati solidarnost prema koji su došli u penziju.Tu ja očekujem, i penzionerima mogu da kažem sa zadovoljstvom – da, dobićete na vreme penzije, kao što su većina njih danas na svoje račune dobili 30 evra zato što su se vakcinisali.Pošto sam ovih dana bio puno po unutrašnjosti, po zemlji, i razgovarao sa penzionerima budite uvereni da nam iskazuju puno poverenje i veruju u ono što radimo.Upravo zbog njih, zbog radnika koji su bili u teškoj situaciji, zbog svega poslanička grupa Socijaldemokratske partije će sa zadovoljstvom glasati za ovaj zakon, a sa željom da Ministarstvo za rad, zapošljavanje dobro razmisli o predlozima koje sam dao i da nam što pre izađe sa konkretnim rešenjima.Hvala.

PIO.Ovaj zakon se može svrstati u red zakona koji su konkretni i koji su jako značajni za život svakog građanina, posebno onih koji su trenutno u statusu penzionera, ovaj status penzionera je nekako status koji se tiče i onih koji su danas možda u statusu radnika, ali će vrlo brzo doći na poziciju penzionera, tako da odgovorna vlast i oni koji oponašaju vlast u određenom periodu svakako kroz zakonska rešenja trebaju nastojati da najbolji mogući način reše ova pitanja.Zapravo, pitanje socijalne politike u određenoj zemlji, u određenom društvu je nešto od čega zavisi i sam kvalitet života građana. Ukoliko u svojoj semantičkoj suštini pogledamo samo značenje reči politika, videćemo da negde istorijski se prvenstveno ovaj pojam odnosio na uređenje poslova određene zajednice ili grada, odnosno polica uz veštinu upravljanja, a opet danas moderno shvatanje politike bismo mogli svesti na društvenu delatnost koja sasvim osmišljeno, ciljano usmerava društvo u određenom pravcu, odnosno u određenom smeru.Od socijalnih sadržaja koji prvenstveno podrazumevaju sigurnost na poslu, dobru zaradu, redovnu zaradu, sa druge strane sutra i sigurnu penzije, s druge strane dobru zdravstvenu zaštitu, rešeno stambeno pitanje u mnogome će zavisiti i sama orijentacija građana i raspoloženje prema ljudima koji su na vlasti, odnosno prema onima koji oponašaju samu poziciju vlasti.Ovo je zapravo pitanje koje u modernim društvima znači dobiti ili izgubiti vlast, to nije samo dekor i to nije samo ukras. Zbog čega? Zato što moderna društva se upravo baziraju i počivaju na socijalnom blagostanju i građani prosto znaju prepoznati kada se radi u njihovu korist, a kada se radi protiv njihovih interesa.U pogledu pristupa socijalnim politikama, možemo i istorijski videti da postoje dva karaktera, a to su utilitaristički i humanistički. Za razliku od utilitarističkog, humanistički karakter podrazumeva i ima kao centralnu figuru čoveka, odnosno konkretno dobro za svakog pojedinca koji će kroz javni interes, kroz kolektivni interes imati i uživati poziciju adekvatnu u društvu i biti motivisan kako kroz norme zakonodavne, tako i kroz primernu određenih normi.U

Dakle, paradoks je da s jedne strane, čovečanstvo napreduje u naučnom, ekonomskom, kulturološkom, svakom drugom smislu, a sa druge strane imamo povećanja broja siromašnih i onih koji su gladni.Dakle, gladni.Dakle, po nekim procenama osamdesetih godina prošlog stoleća, negde oko 750 miliona ljudi je spadalo u siromašne građane, dok je procena da u ovom stoleću zapravo je to 1,2 milijarde ljudi. Što znači da se radi o enormnom povećanju. Sa druge strane, otprilike 63% zemalja u razvoju imaju ovaj trend povećanja siromaštva. Veliki je broj ljudi koji su izloženi gladi, među njima posebno dece, negde oko 600 miliona ljudi je izloženo gladi, a upravo u zemljama u razvoju, dakle, negde više od polovine dece starosne dobi ispod pet godina, zapravo, je neuhranjeno, a čak 90 miliona je izloženo surovoj gladi. Što znači da se društvo ne sme polarizovati na one jako bogate, one koji su u dobroj finansijskoj, socijalnoj poziciji i one koji predstavljaju siromašnu kategoriju.Upravo smisao socijalne politike jeste da imetak, imovina, cirkuliše i da kruži od bogatih prema siromašnima i da ne dozvolimo da imamo polarizaciju na ovakav način.U

ali zapravo kontinuitet u pogledu izrade zakonskih akata i normi pokazuje spremnost vlasti da izađe iz ovog problema i da dugoročno reši ovaj problem.Mi smo čuli od ministrice u izveštaju da zapravo od 2001. godine se krenulo u reformu penzijskog i invalidskog osiguranja, i negde sedam etapa je prošlo od samog početka, a proces čini mi se, možda negde do polovine je došao, mada tendencije se stalno menjaju, i u tom smislu možemo očekivati da će biti potrebno stalno vršiti izmene, dopune zakona u određenim segmentima.Međutim, jako je jako je važno što pre kategorijama koje su u određenoj potrebi izaći sa konkretnim zakonskim rešenjem, jer bukvalno svake godine su ljudi koji su u nekoj podređenoj situaciji, možda zbog lošeg zakonodavnog rešenja, zapravo na gubitku, odlika zakona koje ljudi donose zapravo jeste što su oni nesavršeni, što su oni podložni menjanju i što zapravo njihov pravi efekat vidimo tek kada se počnu primenjivati. Onda nam rezultati sa terena, odnosno praksa sa terena govori da se radi o dobrom ili lošem zakonskom rešenju koje treba menjati. U tom smeru, bilo kakva reforma, odnosno promena, koja se uradi blagovremeno na adekvatan način jeste veoma značajna za same građane.U pogledu ovih konkretno izmena, čuli smo od ministrice da se zapravo radi o izmenama koje su bile najhitnije. Bilo je najava, čini mi se, u javnosti od strane ministra poljoprivrede da će se konkretno neka rešenja u pogledu korisnika poljoprivredne penzije rešiti, čini mi se da su ovog ovog puta izostala, ali ja ću ih svakako spomenuti, pa se nadam da u nekim od budućih zakonskih rešenja će se svakako naći.Dakle, u pogledu, najpre dugovanja, veoma velikih visokih, enormnih dugovanja koja imaju poljoprivredni osiguranici, a koji su produkt, da kažemo nekih, zaostalih neplaćanja u periodu možda od pre dve ili tri decenije, ta dugovanja su teret sa jedne strane teret za samu državu, ali sa druge strane ona predstavljaju balast i teret za same poljoprivredne osiguranike, i oni ta dugovanja vuku.Ovde bi značajno bilo da Vlada izađe sa konkretnom merom pomoći poljoprivrednim osiguranicima, na način da li da se dobar deo tih dugovanja otpiše ili da se otpišu kamate koje su u međuvremenu porasle. Prosto da se nađe model koji će biti u interesu i samih poljoprivrednih osiguranika, tada, a većina tih ljudi su danas penzioneri ili neki očekuju penziju. Zapravo, na taj način da se njihov status preciznije definiše i zaokruži.Sa druge strane spomenuli smo kategoriju radnika koji su na ovaj način, zapravo diskriminacija i nepravda koja im je tada bila učinjena ispravljena je, a u pitanju su radnici koji su u jednom momentu čak i ostali bez posla, prihvatili određene mere Vlade usled privatizacije, ali sa druge strane to se odrazilo na mogućnost primanja penzija. Zato je jako značajno što se u pogledu prevremene starosne penzije ukidaju propisi koji su do sada važili i što će na taj način nepravda biti ispravljena.Još jedan važan segment koji se provlači kroz zakonodavnu normu datih propisa jeste pitanje porodičnih penzija gde se korisnici porodičnih penzija stavljaju u jedan povoljniji položaj u smislu da se neće određivati penzija po principu prevremene starosne penzije, već po principu i visini starosne penzije, odnosno one penzije koja bi osobi pripala u momentu smrti, i što su korisnici iz same porodice umrle osobe u mogućnosti da na valjan način iskoriste samo pitanje penzija. Sa druge strane, pitanje pogrebnih usluga, odnosno nadoknade pogrebnih troškova se takođe kroz ovaj zakonodavni akt provlači što je jako pohvalno.Dakle, u principu, svako zakonsko rešenje koje će značiti olakšanje, konkretno olakšanje života građana, u ovom slučaju penzionera, je jako značajno. Znate, Republika Srbija je prošla od devedesetih godina na ovamo turbulentne, jako turbulentne periode u svakom smislu posebno se to odrazilo i vidljivo je bilo na ekonomskom planu. neprijatnostima su svedočili i radnici koji su tada možda imali i male plate i primanja, ali sa druge strane i u velikoj meri su to osetili penzioneri. Svi se dobro sećamo da je u jednom momentu inflacija penzija bila jako niska i bukvalno je bilo nemoguće preživeti i nekih i nekih par dana od celog meseca, a svakako ne celi mesec.Tako da, u tom smislu je jako značajno imati to na umu. Uostalom, visina, povećanje i dalji napredak penzija, iako je zemlja na dobrom putu, svakako je uzročno-posledično povezana sa konkretnim ekonomskim razvojem zemlje. Dakle, ukoliko se zemlja ekonomski razvija, ukoliko se sektor plata povećava, ukoliko su te zarade stabilne, bruto društveni dohodak bude veći utoliko će se i penzije povećavati.Dakle, sve je povezano i zato raditi na boljitku i prosperitetu države, znači doprinositi svim kategorijama društva kako radnicima, tako samim penzionerima. Jer, u principu model solidarnosti među generacijama gde će se pokazati da će osiguranici svojim uplatama doprinosa zapravo finansirati penzionere, zapravo će značiti da sutra to mogu očekivati i kada oni dođu u period, da kažemo, određene starosne dobi.Tako da, na kraju bih želela istaći da će poslanički klub stranke Pravde i pomirenja i Ujedinjene seljačke stranke u danu za glasanje svakako podržati ovaj zakonski okvir uz svakako želju, sugestiju da što pre dođe i do novih izmena i dopuna zakona kako bismo sve one kategorije osiguranika, u ovom slučaju konkretno penzionera, doveli u što povoljniji položaj. Hvala.

uvažena ministarka gospođo Kisić Tepavčević, dame i gospodo narodni poslanici, danas ovde raspravljamo o Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, i to u onom delu gde ispravljamo, da tako kažem, jedan prazan prostor koji se stvorio usled neusklađenosti privrednih reformi i reformi penziono-invalidskog sistema i gde jedan deo populacije penzionera, da tako kažem, nije bio u mogućnosti da ostvari sva ona svoja prava koja su im pripadala. Ovde ovim izmenama i dopunama zakona pronalazimo način i rešenje da to sve ispravimo.Naime, u Srbiji danas imamo negde oko 1.696.000 penzionera, što na ukupnu populaciju od 6.945.000 građana Republike Srbije iznosi negde oko 24,42% stanovništva. Odnosno, danas pričamo o populaciji penzionera, o delu naše populacije koji je tokom svog radnog veka i života dao nemerljiv doprinos izgradnji naše države i razvoju naše države, o delu populacije koji je svojim odgovornim odnosom prema državi, svojom posvećenošću dobrobiti Srbije dala ogroman doprinos doprinos ekonomskim reformama konsolidaciji javnih finansija naše zemlje i reformama koje su Srbiju, koja je bila, da vas podsetim, 2012. godine pod bankrotom, pretvorili u ekonomski stabilnu i prosperitetnu državu za jako kratko vreme.Ući u proces tih ekonomskih reformi kojima su konsolidovane naše javne finansije nije svakako bila laka odluka. Samo ljudi koji su ekonomski prosvećeni, koji su posvećeni svojoj državi mogli su razumeti i podržati takve reforme. Ta podrška mnogih, odnosno ogromne većine građana države Srbije, a pogotovo naših penzionera, naročito se pokazala važnom u prethodnih godinu i po dana, u vreme kada je pandemija korona virusa i ekonomska i zdravstvena kriza zahvatila svet, a Srbija je zahvaljujući tim ekonomskim reformama uspela za vreme pandemije korona virusa da očuva privredu, da očuva ekonomsku i finansijsku stabilnost, da bude lider u stranim investicijama, ne samo u regionu, već i znatno šire, i da sa druge strane sačuva zdravstvenu bezbednost i obezbedi dovoljno vakcina za sve, pogotovo za one najugroženije, a to su upravo penzioneri.Možda na tom primeru možemo najbolje videti koliko dobrobiti može biti za neko društvo kada se stvori sinergija u odgovornom ponašanju, sa jedne strane, države i u odgovornom ponašanju, sa druge strane, većine građana države. Naravno, to dovodi do rezultata da imamo ekonomski stabilnu državu i zdravstveno bezbednu državu, državu u kojoj možemo birati između četiri vakcine, u kojoj se ne vodi bitka za ležaj tokom pandemije korona virusa. Sve to su razlozi zbog kojih će poslanička grupa Jedinstvene Srbije u danu za glasanje podržati i ove izmene i dopune zakona.Rezultati u svim sferama društva bili bi još veći da su isti stepen odgovornosti i rekao bih isti stepen ljubavi prema državi pokazali svi politički faktori i svi politički akteri na političkoj sceni naše zemlje. Nažalost, to nije bio slučaj, jer postoji jedan, doduše, na sreću, malobrojan deo političke scene u Srbiji koji se sve vreme, kako tokom ekonomskih reformi, tako i tokom borbe protiv korona virusa, ponašao krajnje neodgovorno trudeći se da svim snagama, koje na svu sreću i nisu tako velike, diskredituje svaki napor države i građana da se izbori sa pretećim ekonomskim bankrotom naše države. Još jednom se vraćam na 2012. godinu i na situaciju prezaduženosti naše države, u koju su nas doveli ti isti koji se sada tako neodgovorno ponašaju i koji na svaki način sapliću i podrivaju napore naše države. Oni podrivaju napore naše države i tokom borbe protiv Kovida 19, oni svojim ogovaranjima, pisanjima raznoraznih dopisa i pisama međunarodnim institucijama i pojedincima pokušavaju da diskredituju teško stečeni međunarodni kredibilitet naše države Srbije.Zašto su to radili i zašto to rade? Već sam jednom ovde, dame i gospodo, u ovom visokom domu rekao da oni u Srbiji koja je stabilna i jaka, u Srbiji koja se razvija, u Srbiji u kojoj raste životni standard građana, u kojoj svi ekonomski brojevi idu plus, oni u takvoj Srbiji nemaju šta da traže. Oni su svesni očajno male podrške koju imaju među građanima Republike Srbije i oni čak sad otvoreno govore da ne haju za to šta građani žele i koga građani žele. Oni žele da nametnu sebe na silu, uz pomoć onih koji ih podržavaju van Srbije. U tom toliko otvoreno idu da kažu da njih ne zanima ni izborna volja građana i šta građani misle.Evo poslednjeg primera vezano za to, pričam o konferenciji za štampu Đilasove najplaćenije radnice Marinike Tepić i citiram njen tvit: Šta je za nas lustracija? Nije revanšizam, već da oni koji su kršili ljudska prava na slobodu izbora, informisanja, mišljenja, izražavanja, ne mogu više da se kandiduju i nema onda, pazite dobro, reći će građani na izborima da li smo krivi. Ne, nego ne možete više ni da se kandidujete.“ Završen citat.Oni otvoreno kažu da njih demokratija ne interesuje, da njih izbori kao kruna demokratije apsolutno ne interesuju. Oni otvoreno kažu da njih ne interesuje šta će građani reći na izborima. Oni jednostavno hoće da dođu na vlast na silu i da kada dođu na vlast zabrane svima koji drugačije misle ne samo da misle, već zabranjuju i uskraćuju i ono ustavno pravo da biraju i da budu birani. Oni ignorišu narod, ignorišu demokratiju i oni misle da su samo oni pametni, da su najpametniji, da su najlepši, da su najbogatiji

na šta vas podseća ovakva politika i politički stav? Mene neodoljivo podseća na fašizam. Samo što se ovde ne radi o nacionalnom fašizmu kakav je bio izvorni u vreme Nacističke Nemačke ili Musolinijeve Italije, već se radi o jednom anacionalnom mondijalističkom fašizmu. Ali, fašizam je fašizam. On podrazumeva diktaturu, on podrazumeva nepoštovanje volje naroda, on podrazumeva postojanje više klase, klase koja je predodređena da vlada. Svi elementi tog fašizma sveli su se i našli su se u jednom jedinom tvitu Marinike Tepić.Marinika Tepić kaže i odgovara predsedniku Srbije – evo, ti si prvi koga ćemo mi, po tom našem fašističkom principu, staviti u neke naše moderne konclogore. Nažalost ili na sreću građana Srbije, u stvari na sreću građana Srbije, Marinika Tepić je potpuno promašila metu. Jer, ko najviše krši ljudska prava od aktuelnih političara? Ko Ko bije svoju suprugu i tuče njenog oca? Ko preti supruzi? Ko je taj ko preti policajcu dok je na službenoj dužnosti? Ko preti studentima na ulici? Na kraju krajeva, ko sprečava sprečava i ko se ljuti i viče i urliče na novinare i ko se bori protiv nezavisnog i slobodnog novinarstva na svojim konferencijama za štampu? Pa, upravo Marinikin gazda Dragan Đilas.Evo, poručujem Mariniki, iako se ne slažem duboko, suštinski sa njenim izjavama i političkim stavovima, i rekao sam da smatram da imaju elemenata fašizma, ja kažem, po tim tvojim kriterijumima, Marinika, prvi na tom vašem odstrelu koji biste vi proizveli kada biste došli na vlast trebao bi da bude upravo tvoj gazda Dragan Đilas.Često Đilas.Često možemo čuti da se kaže da jedina sposobnost nesposobnih jeste da onesposobe sposobne. I deo opozicije, ovakva kakva jeste, nesposobna, stalno pokušava lažima, pokušajima izvrtanja stvarnosti da dezavuiše i da provuče kroz svoj krug pokvarenosti i kroz svoje blato svakoga ko pokazuje rezultat i zbog tog zbog tog svog rezultata ima podršku naroda.Već smo rekli da tom delu opozicije podrška naroda ne treba, oni ignorišu volju naroda i stalno izvrću realnost. Primera je bezbroj, ali evo nekih od njih. Na primer, prošle nedelje u Jagodini je otvorena fabrika „Fišer“, fabrika „Fišer“, koja će zapošljavati više od 400 radnika. Tom prilikom je vlasnik te fabrike, inače peti najbogatiji Nemac, prof. Klaus Fišer, rekao da će već krenuti odmah u izgradnju i druge nove fabrike u Jagodini koja će zaposliti oko 1.000 radnika novih i tom prilikom je došao da tu fabriku otvori i predsednik Srbije.Evo odličnog primera kako se izvrće stvarnost i realnost. Za medije koji podržavaju Dragana Đilasa i njegovu svitu nije bila vest da je otvorena nova, moderna, savremena fabrika koja proizvodi delove za Mercedes, BMV, za najveće i najmoćnije svetske kompanije, da će se zaposliti 400 radnika, koji će primati dobre i visoke plate, da to jača stabilnost ekonomsku naše države, da naša država jeste privlačna i najprivlačnija za strane investitore, ne samo u regionu nego i šire, da se Srbija ekonomski razvija, jer je to najbolji pokazatelj. Kada vam dođe peta kompanija u Nemačkoj, u ekonomski najrazvijenijoj državi EU, ovde investira i kaže – odmah sledeći korak nova investicija, ne, to za te medije nije vest, to za Mariniku Tepić, Dragana Đilasa, Sandu Rašković Ivić, Vuka Jeremića nije vest.Znate šta je bila njihova vest, tog dana, jer su želeli da izokrenu stvarnost? Vest je bila da je predsednik Republike Srbije svojim dolaskom u Jagodinu, jelte, oprao Dragana Markovića Palmu i da je poslao jasnu poruku tužilaštvu. Iako je tada i tom prilikom, to je i gospodin Aleksandar Mirković rekao prethodnog puta, iako je predsednik Srbije rekao da niko neće uticati, ako je ako je Dragan Marković Palma kriv, on će odgovarati, iako je tada i tom prilikom i sam Dragan Marković Palma rekao da njega ne treba da brani niko od Marinikinih laži, pa ni predsednik Republike, iako je rekao da je on sam sebe prijavio u tužilaštvo, jer Marinika nije htela da ga prijavi, jer zna da bi odgovarala za lažno prijavljivanje. Ne, za te medije je to bila glavna vest, nije bila glavna vest da je Srbija prosperitetna, da Srbija napreduje i da se nešto lepo dešava u državi Srbiji. Ne, samo da prave haos, samo da provlače ljude kroz blato, jer jedino u takvoj sredini, u takvom krugu svoje pokvarenosti oni mogu da budu nešto koliko-toliko bitni.Kada govorimo o tom izvrtanju stvarnosti, evo i sledećeg primera. Mesecima, a možda je bolje reći i godinama unazad, Vuk Jeremić, Dragan Đilas i njegova klika obmanjuju javnost kako će Srbija, odnosno predsednik Srbije, priznati Kosovo, i evo samo što nije, i evo još koliko sutra, i evo još malo sutra, i tako unedogled. Onda juče, kada u Briselu u prisustvu međunarodnih posrednika predsednik Republike kaže tom samozvanom predstavniku kosovske administracije, u lice – nikada neću priznati Kosovo, to za te medije koji podržavaju tu kliku oko Dragana Đilasa i Vuka Jeremića nije bila vest, nije bila glavna vest.Znate šta je njima bila glavna vest? Glavna vest je bila, jelte, da je Vrhovni kasacioni sud poništio odluku Apelacionog suda i vratio na ponovno presuđivanje u vezi predmeta Darka Šarića. Pritom, otvoreno lažu i povezuju državu Srbiju sa tim, iako je kod nas sudstvo nezavisno, iako je to sve iz proceduralnih razloga, iako država sa tim nema ništa, ali ama baš ništa. A pogotovo nema ni sa tim sudijama, koje su upravo oni koji su se raštrkali iz nekadašnje DS, postavljali, odnosno setimo se reforme pravosuđa koju su vodili niški i šabački advokat, da im ne pominjem imena.Oni su sve te sudije postavili i mi nemamo ništa protiv, mi samo tim ljudima kažemo – radite onako kako treba i radite po zakonu. Niko se ne meša tim ljudima. Ali, jelte, nije vest da je predsednik Srbije rekao Kurtiju u lice da neće priznati Kosovo, već je glavna vest presuda Darku Šariću. To je ono o čemu pričam i što jeste izvrtanje stvarnosti i realnosti. Ili kada najplaćenija Đilasova radnica Marinika Tepić kaže – evo, tužilaštvo dva meseca ne preduzima ništa po slučaju Palme. „Alo, Zago, ženo, ne spavaj“, citiram Mariniku Tepić. A istina je u stvari suprotna.Istina je da više od dva meseca Marinika Tepić je izgovorila najgnusnije i najogavnije laži protiv Dragana Markovića Palme, pritom ne dajući nijedan dokaz, nijednu žrtvu, nijednu žrtvu, samo jednog navodnog svedoka Branislava Radosavljevića, o kome smo pričali već ovde dosta puta, kriminalcu koji je hapšen šest puta, osuđivan i koji je inače, jelte, gledam i slušam na nekom radiju, proglašen za mladu nadu Stranke slobode i pravde, jer je on njihov visoki stranački aktivista. E, neka im je na čast. A i njega su hteli da sakriju, ni njega nisu hteli da dovedu u tužilaštvo i zato su ga zamaglili i zato su mu skremblovali glas, jer su hteli da ta laž ostane u magli, da visi negde u javnosti, bez ikakvih dokaza, bez svedoka.Govori o 31 svedoku. Pa od tog 31 svedoka, 30 su u stvari saradnici i prijatelji Dragana Markovića Palme koje je taj kriminalac naveo u onom sramnom videu

laži.Naravno, još jednom ponavljam, zarad javnosti, ona je tu laž izjavila i htela je da ostavi u magli, da visi u javnosti i da svaki put upire u Dragana Markovića Palmu, a da pritom nije podigla tužbu u tužilaštvu i nije podnela prijavu u tužilaštvu, jer zna da bi odgovarala za lažno prijavljivanje, već je htela da to ostavi takvo. I nije ona ta koja insistira pred tužilaštvom, nego je upravo Dragan Marković Palma taj koji stalno i svakodnevno insistira da se ta stvar izvede na čistac i on je taj koji ne želi da to ostane nerazjašnjeno, neraščišćeno i da visi u vazduhu.Ali njihovi mediji o tome ne izveštavaju. Oni pričaju o tome da je to što je Marinika rekla krajnja i definitivna istina, oni uopšte ne uzimaju ni daju ni delić sumnje u njenu izjavu. Zašto? Zato što otvoreno podržavaju i rade i agituju za tu stranu.Šta reći, na kraju krajeva, o ljudima kojima se kokoške priviđaju kao droga? Jednostavno, ti mediji koji podržavaju Dragana Đilasa i ostalu kliku kao da imaju zavet ćutanja po pitanju nasilja u porodici, odnosno kao da imaju zavet ćutanja nad slučajem Dragana Đilasa, dok Marinikine laži non-stop trpaju u etar.Ono što je istina, za šta postoje svedoci, za šta postoje žrtve, za šta postoje dokazi, o tome ne pričaju ili su eventualno pre jedno mesec i po dana sa jednom kratkom vešću rekli – a, to je demantovano. Pa ljudi, to ne može da se demantuje. Postoji potpis Ive Đilas na službenoj belešci u Policijskoj upravi Vračar, postoji dokaz. Oni su mogli da se nagode.Ja razumem Ivu Đilas, samohrana majka, zna sa kime ima posla i onda kaže – bolje da se nagodim i živim mirno, nego da imam dalje problema sa čovekom sa kojim inače imam problema, ali tu postoji dokaz. O tome ti mediji ne govore ni jednu jedinu reč.Zato reč.Zato za razliku od onih, odnosno njih koji ne priznaju sud naroda mi kao prioritet postavljamo volju naroda. Za razliku od njih kojima je cilj bavljenja politikom, zaštita ličnog kapitala i biznisa, mama je cilj zaštita nacionalnih i državnih interesa. Za razliku od njih kojima je prioritet očuvanje i uvećanje ličnog bogatstva, nama je cilj ekonomski napredak države i povećanje životnog standarda naših građana.Oni će nastaviti sa njihovim nedelima, mi ćemo nastaviti sa našim delima, novim koje ćemo ostaviti generacijama iza njih, a građani Srbije to pomno posmatraju i građani Srbije su jedini koji presuđuju i građani Srbije su jedini koji presuđuju na izborima koja je politika za njih najbolja, koliko god to bolelo Dragana Đilasa i njegovu klitku, tako je bilo i tako će u Srbiji biti i zato Jedinstvena Srbija podržava ovaj zakon. Hvala.

predsedništvo, poštovana ministarko, dame i gospodo narodni poslanici, poslanička grupa SVM je sa posebnom pažnjom dočekala Predlog izmena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, budući da se dugi niz godina zalažemo za drugačija rešenja ove materije, posebno u delu koji se tiče penzijskog i invalidskog osiguranja poljoprivrednika.Poslanička

Vojvođanskih Mađara, posebnu pažnju posvećuje svim kategorijama penzionera uz punu svest da nije lako obezbediti dugoročnu ekonomsku održivost penzijskog sistema, jer su to često višedecenijski i nasleđeni problemi, tako da smo u situaciji da se naknadno ispravljaju zatečene nepravde.Jedini način da se obezbedi ravnopravnost svih kategorija penzionera, da se obezbedi pravna sigurnost, ekonomska održivost i jednakost, jeste jačanje vladavine prava. U smislu poštovanja Ustava, zakona, kao i odredbe trećeg Ugovora Evropskoj uniji, koja između ostalog utvrđuje kao jednu od osnovnih vrednosti Unije i međugeneracijsku solidarnost. Ustav Republike Srbije predviđa da se obavezno penzijsko osiguranje uređuje sistemskim zakonom na principu međugeneracijske solidarnosti i da o ekonomskoj sigurnosti penzionera brine Republika Srbija.Pravna Srbija.Pravna sigurnost penzionera i zaštita od diskriminacije je tema pregovaračkog Poglavlja 19, socijalna politika i zapošljavanje. Ta Poglavlje je deo klastera 3 i pre par meseci je Vlada Republike Srbije je Evropskoj komisiji poslala pregovaračku poziciju za Poglavlje 19.Kada smo na terenu nasleđenih teškoća, današnji Predlog zakona je pokušaj da se reši problem nastao za korisnike prevremene starosne penzije, koji zbog prihvatanja socijalnog programa Vlade za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju nisu mogli da ostvare pravo na starosnu penziju zbog promenjenih uslova za ostvarivanje ovog prava 2014. godine.Predloženim izmenama zakona, ovaj problem se po procenama sindikata trajno rešava za oko 15.000 ljudi, a možemo računati i na dodatnih još 7.000. Ceneći značaj predloženog rešenja, ukazujemo i na izmene koje će omogućiti dovođenja svih korisnika porodične penzije u ravnopravan položaj, tako što se porodična penzija iza smrti osiguranika ne određuje od prevremene starosne penzije, već od starosne ili invalidske penzije koja bi osiguraniku pripadala u času smrti.Zašto je važna ova izmena i dovođenje u ravnopravan položaj svih korisnika porodične penzije, između ostalog i zato što je broj invalidskih i porodičnih penzionera u kategoriji poljoprivrednih penzionera znatno manji nego kod drugih.Oblast drugih.Oblast penzijskog i invalidskog osiguranja posebno se reguliše u svakoj državi članici Evropske unije i neposredno zavisi od specifičnih društveno ekonomskih uslova. Iz tog razloga za sistem penzijskog i invalidskog osiguranja, međusobno razlikuju i nisu podložni međusobnom usklađivanju u meri kao što je to slučaj u drugim oblastima. Na primer, u Danskoj i Holandiji postoji osnovna penzija, mi bi rekli socijalna penzija, kao unapred određeni iznos koji ne zavisi od ranijih prihoda.Uvažene kolege narodni poslanici, za poslaničku grupu SVM rešavanja pitanja penzijskog i invalidskog osiguranja poljoprivrednika predstavlja temu od posebnog značaja. To je tema koja zauzima važno mesto u našem programu i mada predložene izmene i dopune regulišu penzijsko i invalidsko osiguranje osiguranika, poljoprivrednika samo u par specifičnih specifičnih slučajeva i ne dotiču se važnih tema, na čijem rešavanju SVM radi već godinama. Naša poslanička grupa smatra Predlog izmena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju važnim korakom ka sveobuhvatnom rešavanju i uređivanju sistema penzijskog i invalidskog osiguranja, a kako bi se stvorili uslovi za dugoročnu ekonomsku održivost penzijskog sistema.Nažalost, nasleđenih problema ima i u oblasti penzijskog osiguranja poljoprivrednika. Naime, od uvođenja penzijskog osiguranja poljoprivrednika iz 1979. godine, kao dobrovoljnog menjala su se zakonska rešenja, a od 1982. i 1986. godine uvodi se obaveza poljoprivrednika da plaćaju penzijske doprinose kao i svi ostali penzijski osiguranici. Međutim, svi pokazatelji govore da do sada niti jedno rešenje penzijskog osiguranja poljoprivrednika nije donelo značajne pozitivne pomake.Naime, dok ukupan broj penzionera u Srbiji raste, broj poljoprivrednih osiguranika opada. Početkom 2020. godine od ukupno 1,7 miliona penzionera 175 hiljada 459 su bili poljoprivredni. Broj osiguranika poljoprivrednika se od 80-ih godina prošlog veka smanjio za čak dve trećine. Od 2009. godine kada je dostignut maksimum od 224 hiljade 800 svakog meseca broj poljoprivrednih penzionera smanjuje se u proseku za nepunih petsto, a brojke govore da je u poslednjoj deceniji izgubljeno više od 53 hiljade potencijalnih poljoprivrednih penzionera.Podatak da tek svaki šesti poljoprivrednik u Srbiji redovno plaća doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje, a da 175 hiljada njih duguje po osam hiljada 600 evra, za neuplaćene doprinose otvara ozbiljno pitanje ko će od zemljoradnika uspeti da plati ove dugove kako bi ostvarili pravo na penziju. Naravno, ne radi se o tome da ovi poljoprivredni proizvođači ne žele da plate ove iznose na godišnjem nivou, jednostavno, oni nemaju ekonomsku moć da to plate.Procene su da su u Srbiji samo između 50 hiljada i 70 hiljada poljoprivrednih gazdinstava bavi proizvodnjom koja je isplativa. Zbog sigurnosti i jednostavnije procedure mnogi se odlučuju za životno osiguranje kod privatnih kompanija. Prema podacima iz aprila ove godine od trideset milijardi dinara za isplatu poljoprivrednih penzija država daje 28 milijardi, a samo dve milijarde se obezbeđuju iz doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika.U svetlu navedenih činjenica nesigurnosti rada u poljoprivredi, male isplativosti važna je odredba člana 1. Predloga zakona kojom se utvrđuje da svojstvo osiguranika poljoprivrednika ne prestaje u slučaju obavljanja poslova po osnovu ugovora o delu, odnosno poslova po osnovu autorskih i drugih ugovora o delu, kod kojih je za izvršen posao ostvaruju naknadu kao i ako rade na teritoriji Republike Srbije za stranog poslodavca koji nema registrovano predstavništvo u Republici Srbiji, kod koga za obavljen posao ostvaruju naknadu. Za osiguranike poljoprivrednike predložena izmena je važna jer kada je u pitanju obavljanje ugovorenih poslova to su najčešće poslovi koji se obavljaju u kratkom vremenskom periodu zbog čega se može desiti da osigurani poljoprivrednik koji obavlja ove poslove više puta u toku godine menja osnov osiguranja, što smanjuje efikasnost sprovođenja osiguranja i povećava rizik nastanka greške.Ukrštanjem različitih podataka može se zaključiti da značajan broj lica angažovanih na gazdinstvima obavlja pored poljoprivrede i različite dodatne dopunske poslove po ugovoru. Broj lica angažovanih na poljoprivrednim poslovima u Srbiji je 2018. godine iznosio oko milion i trista hiljada, što u proseku čini 2,4 lica po gazdinstvu.U strukturi gazdinstva prema broju lica angažovanih na poljoprivrednim poslovima uočava se visok udeo 65% gazdinstava na kojima se poljoprivredom bavilo jedno do dva lica.U

što se može objasniti proizvodom strukturom poljoprivrede u kojoj dominiraju linije proizvodnje koje nisu radno zahtevne sa većom upotrebom mehanizacije u radnim operacijama u poljoprivredi, ali i većom zaposlenošću članova gazdinstava u nepoljoprivrednim sektorima.Ako se analizira angažovanja samo nosilaca porodičnih gazdinstava u Vojvodini nosioci porodičnih gazdinstava su obavljali i drugu aktivnost, ali više nego u poljoprivredu. Drugu delatnost je obavljao tek 0,5% nosilaca gazdinstava.Međutim, od ukupno angažovane radne snage 256.577 angažovanih na porodičnim gazdinstvima u Vojvodini stalno zaposlenih je bilo svega 918. Najveći deo zaposlenih u poljoprivredi Republike Srbije čine članovi porodica nosilaca gazdinstva i udeo njihovog rada se povećava. Ovo ukazuje da se velika količina neformalnog rada angažuju u poljoprivredi u okviru porodičnih gazdinstava i uz pomoć srodničke radne snage.Imajući u vidu sve okolnosti predložena odredba zakona kojom se menja kriterijum za prestanak svojstvo osiguranika poljoprivrednika i to za ovaj specifičan slučaj, da ne prestaje svojstvo osiguranika poljoprivrednika zbog vršenja poslova na osnovu ugovora je važna, jer se pojednostavljuje administracija, poljoprivrednici se ne moraju ponovo prijaviti nakon svakog ugovora, i fondu se omogućava da po službenoj dužnosti sačini prijavu na osiguranje, nezavisno od toga da li je obaveznik podnošenja prijave može podneti.Druga važna izmena tiče se preciziranja i poboljšanja koje se odnose na podatke koje se unose u matičnu evidenciju PIO, nedovoljno ažurna matična evidencija onemogućava evidenciju i naplatu dospelih doprinosa ili nagomilanih dugova ne zna se ko je osiguranik, a ko nije, ko bi morao da bude obuhvaćen obaveznim osiguranjem, a ko ne.Sigurno je da će podaci iz matične evidencije biti precizniji nakon što se kroz Centralni registar stanovništva objedini 13 različitih baza podataka, iz pet različitih institucija, pa će provera validnosti ličnih podataka, pored svih obaveza evidencija, socijalnog osiguranja, podaci iz MUP, podaci iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, katastra ili lokalna administracije biti dostupni na jednom mestu.Ukrštanjem baza podataka prevazići će se brojni problemi, jer bilo je slučajeva da se menjana na kategorija osiguranja bez znanja osiguranika, nije bilo uvida u visinu duga na ime neplaćenih doprinosa, bilo je slučajeva da tek podnoseći zahtev na penziju u buduće penzione sazna da duguje stotina hiljada dinara sa zakonskom zateznom kamatom za uplatu doprinosa po osnovu bavljenje poljoprivredom i ako se nikad nije bavio poljoprivredom.U izveštaju za 2019. godinu, Zaštitnik građana je ukazao da je tokom tog izveštaja i tog perioda, primio određeni broj pritužbi koje su ukazale na to da je određeni broj lica samo na osnovu činjenice, da su članovi domaćinstva lica koje je vlasnik poljoprivrednog gazdinstva,

to je posledica činjenice da važeći Zakon o PIO nije na adekvatan način definisao pojam osiguranika, poljoprivrednika, nisu propisani kriterijumi za sticanje i prestanak svojstva osiguranika poljoprivrednika, nije jasno urađen postupak prijavljivanja na osiguranje, otuđivanje svojstva osiguranika, odjava sa osiguranja i utvrđivanje prestanka svojstva osiguranika, kao ni mirovanje svojstva osiguranika i brojna druga pitanja, od značaja za ostvarivanje prava poljoprivrednika na penzijsko i invalidsko osiguranje.Uvažene

i nadamo se nakon 35 godina, važan korak ka reformi penzionog sistema, da se uz zalaganje SVM, utvrdi kriterijum za plaćanje doprinosa, za penzijsko i invalidsko osiguranje, malih poljoprivrednih proizvođača, da se doprinosi plaćaju srazmerno prihodu, odnosno ekonomskoj snazi gazdinstva, da se otpišu kamate, uradi reprogram glavnog duga, kao da se i svakom poljoprivredniku pruži mogućnost da odluči da li će biti deo penzijskog sistema ili ne.Reforma je potrebna, to je i premijerka i ministar finansija i ministar poljoprivrede i o tome smo već imali raspravu ovde u Narodnoj skupštini.Iako smo svesni da se može uputiti puno kritika na račun

Poštovani predsedavajući, uvažena ministarka sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, kada se govori o izmenama i dopunama Zakona iz oblasti socijalnog osiguranja, a pogotovo penzijsko i invalidskog osiguranja, po samoj prirodi stvari, naša poslanička grupa PUPS „Tri P“ je veoma zainteresovana za takva rešenja.Sistem penzijskog i invalidskog osiguranja je jedan složen pravni sistem, koji u mnogome zavisi od normi, u ostalim zakonima i podzakonskim aktima i podložne čestim promenama. Stoga, i ako predložene izmene i dopune ovog zakona nisu preterano obimne, one su ipak od značaja za pojedine kategorije korisnika prava koje se njima daju.Poštovane koleginice i kolege poslanici, ovim putem bih želeo da pohvalim i da ukažem na izuzetne napore koje su Vlada Republike Srbije i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u prethodnom periodu preduzeli u cilju poboljšanja standarda korisnika penzija.Mere koje se preduzimaju su rezultat sistemskih reformi penzijskog sistema i pokazatelj stabilnosti, ekonomskog napretka Republike Srbije.Vlada Republike Srbije je u prethodnom periodu preduzela brojne korake kojim je pokazala spremnost da se izbori sa svakom krizom i da tokom te krize pruži pomoć onima kojima je ta pomoć najpotrebnija, najpotrebnija, a to su naši najstariji sugrađani, koji su i sami tokom perioda reformi, dali svoj doprinos oporavku i stabilnosti sistema penzijskog i invalidskog osiguranja.Zato su oni i prvi kojima treba izaći u susret i o čijem standardu ova Vlada vodi računa, ne samo kroz brojne jednokratne novčane pomoći, već pomoći osnovnim životnim životnim namirnicama, lekovima, već i kroz reformu penzijskog sistema, koji treba da bude stabilan i da svim penzionerima obezbedi sigurnost i poboljšanje životnog standarda.Tako

Ekonomski rezultati postignutim merama, preduzete u prethodnom periodu su u celini omogućile napredak u ovoj oblasti.

2019. godine, poboljšan položaj penzionera, tako što je utvrđen povoljan način usklađivanja penzija, uređena isplata jednokratne novčane pomoći korisnicima penzija, a takođe je dat i osnov za isplatu novčanog iznosa kao uvećanje uz penziju.Naime, izmene i dopune Zakona koji je pred nama, pokazale su da su sve izmene u ovoj oblasti, da se planiraju blagovremeno i dugoročno, onoliko koliko je to moguće imajući u vidu aktuelna pitanja i probleme.Tako je i ovaj predlog zakona planiran, u cilju rešavanja određenih pitanja i problema određene kategorije korisnika penzija.Osnovni

suočavaju lica koja su bila obuhvaćena socijalnim programom Vlade za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju. Reč je o licima kojima je u trenutku prihvatanja socijalnog programa do ostvarivanja prava na penziju nedostajalo do pet godina, tzv. opcija 5, odnosno do dve godine, tzv. opcija tri.Naime, nakon prihvatanja socijalnog programa, usledile su izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju iz 2014. godine, kojima su promenjeni uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju i uvedena je prevremena starosna penzija, a sve sa primenom od 1. januara 2015. godine.Zbog promene uslova za sticanje prava na starosnu penziju, odnosno kako više nije postojala starosna penzija po osnovu tzv. punog punog staža, navedena lica nisu ispunjavala ni propisan uslov za ostvarivanje prava na starosnu penziju, pa su bila prinuđena da se opredele za privremenu starosnu penziju koja uključuje i tzv. odnosno trajno umanjenje iznosa penzija za svaki mesec ranijeg odlaska u penziju pre navrešenih 65 godina života.Imajući života.Imajući u vidu da je Vlada bila nosilac programa za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije i pripreme za privatizaciju, pokušano da se spreči dalje usložnjavanje problema. Međutim, i pored svih nastojanja, različiti pokušaji nisu doneli trajne rezultate, pa je u cilju rešavanja ovog problema pristupljeno sistemskom zakonskom uređenju ovog problema, što će obezbediti sigurnost i izvesnost kategoriji korisnika penzija.U

a u prevremenu penziju su otišli pre nego što su na snagu stupile izmene zakona o PIO iz 2014. godine.Ovo pitanje inače je suštinski već rešeno jednim podzakonskim aktom Vlade iz novembra prošle godine, kojim je ovoj kategorija lica faktički ukinuto ovo smanjivanje iznosa penzija, tako da se u njihovom položaju suštinski neće ništa izmeniti, jer oni već primaju više iznose penzija.Smatram, penzija.Smatram, gospođa ministarko, da bi bilo korektno i pošteno da se u narednom periodu izvrše izmene zakona i slično uredi za sva lica koja imaju 40 i više godina radnog staža, bez obzira na godine starosti.Sadašnjim starosti.Sadašnjim zakonskim rešenjima mi kažnjavamo ljude koji su u rano u mladosti počeli da rade i pošteno radili 40 i više godina i nepravedno im se umanjuje penzija zbog starosne granice od 65 godina života.Molim ministarku da razmisli o ovom predlogu, kao i mogućnosti da se u neko dogledno vreme ukinu penali umanjenja penzije nakon navršavanja 65 godina života. To je velika polemika, veliko nezadovoljstvo ljudi i ja se nadam da će se naći neka mogućnost da se i to reši.Takođe, ovim izmenama se vrši i preciziranje u vezi sa utvrđivanjem staža osiguranja za tzv. frilensere, koji su u Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju inače još odavno prepoznati kao osiguranici samostalnih delatnosti. Naime, i ovim osiguranicima se staž osiguranja računa na isti način kao za sve osiguranike koji ostvaruju ugovorenu naknadu.Slične odredbe kojima se postojeći tekst zakona koriguje i ispravlja sadrži još nekoliko predloženih članova koji se odnose na pitanje lakše obrade podataka u Centralnom registru osiguranika, računanje iznosa naknade troškova sahrane preminulih lica i drugo.Sa druge strane, u ovim dopunama ima i nekoliko novih rešenja koje treba da donesu nova prava korisnicima i olakšaju njihov položaj u postupanju pred organima Fonda.Predlogom zakona je propisano da se porodična penzija iza smrti osiguranika ne određuje od privremene starosne penzije, već od starosti ili invalidske penzije koja bi osiguraniku pripadala u času smrti, čime se korisnici porodične penzije po osnovu umrlog korisnika privremene starosne penzije dovode u povoljniji položaj.Tu svakako kao bivši vojnik i učesnik ratnih dejstava smatram najvažnijom dopunom postojećeg zakona koji predviđa da se eventualna porodična penzija supružnicima poginulih pripadnika Vojske Srbije u ratnim dejstvima ubuduće isplaćuje u visini od 100% penzije koja bi osiguraniku pripadala u času smrti. Dakle, bez ikakvog umanjenja, kao u ostalim slučajevima isplate porodične penzije.Pored

ovoj temi je govorio moj prethodni kolega, tako da ne bih se ponavljao u tom smislu.Na posletku, dopunom u članu 109. dodatno je obaveza i ostalim i ostalim poveriocima, uz banke, da Fondu PIO moraju da odmah vrate iznose penzija od preminulih korisnika, odnosno da ne mogu da naplaćuju svoja potraživanja istih iznosa, što mislim da je dobro, jer smo iz obrazloženja zakona videli da se radi o relativno visokim visokim svotama novca oko kojih Fond kasnije mora da vodi dugotrajne pravne postupke za njihov povrat, čime će se dodatno ojačati finansijska stabilnost Fonda PIO.Razlozi za donošenje ovog zakona proizilaze iz potrebe daljeg uređivanja sistema PIO i stvaranje uslova za dugoročnu ekonomsku održivost penzijskog sistema sa sa jedne strane i stvaranje uslova kojim će se obezbediti pravna sigurnost i odgovarajući socijalni položaj sadašnjih i budućih penzionera. Dakle, vidimo da su predlogom zakona obuhvaćena ona pitanja koja su zahtevala hitno zakonsko uređivanje, ali svakako predstavljaju pozitivan korak u procesu reforme.Posebno reforme.Posebno bih naglasio i pohvalio, a verujem da to najviše interesuje one koji će u budućnosti postati deo ovog sistema, a to su budući korisnici penzija, da se ovim predlogom ne menjaju uslovi za sticanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.Ovaj predlog je pokazatelj da će se reforma sistema penzijskog i invalidskog osiguranja nastaviti i to u pozitivnom smeru, u cilju njegovog daljeg unapređenja i poboljšanja standarda svih korisnika penzija, što je jedan od najvažnijih ciljeva ove Vlade.Još jednom bih hteo da pohvalim rad Vlade i Ministarstva za rad, zapošljavanje i boračka i socijalna pitanja i da pozovem uvažene kolege poslanike da u danu za glasanje jednoglasno podržimo ovaj predlog zakona.Imajući zakona.Imajući u vidu ove promene, naša poslanička grupa PUPS – „Tri P“, će u danu za glasanje dati svoju podršku za usvajanje ovog predloga zakona. Istovremeno, mi iz PUPS-a očekujemo da će se u narednom periodu posvetiti i drugim značajnim pitanjima u vezi sa funkcionisanjem Fonda PIO i celokupnog sistema penzijskog osiguranja.Zbog toga, kao što je poznato, PUPS i gospodin Milan Krkobabić pokrenuli su otvoreni društveni dijalog o nužnosti reforme penzijsko-invalidskog sistema i Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju. Takva rešenja, sveobuhvatna i stabilna, treba da potpuno isključe bilo kakav uticaj pojedinca, grupe, partije, ali i opravdanu brigu da je penzija povećana ili ne i koliko.PUPS se godinama zalaže za usklađivanje penzija po formuli tri P – penzije prate plate i smatramo da je to najpravednija formula sa kojom se obezbeđuje rast penzija sa rastom plata.

koji smo imali 2005. godine, koji je, nažalost, tada prosečnu penziju spustio na 42% od prosečne plate sa tendencijom daljeg pada prosečne penzije. Tu situaciju imamo i sada.Za nepune dve godine, od 2019. godine, kada smo doneli izmene i promene i usvojili švajcarsku formulu, prosečna penzija sa 49% pala je na 45% od prosečne plate. Meni je posebno drago što predsednik Republike najavljuje da će 2025. godine prosečna plata biti oko 900 evra, shodno tome, 450 evra prosečna penzija, ali vidim da neki ministri to demantuju, što svakako nije dobro.Kao neko prelazno rešenje, PUPS bi takođe bio za dogovor predsednika PUPS Milana Krkobabića i predsednika Srbije Aleksandra Vučića za poboljšanje švajcarske formule. To je jedan, takođe, od modela fiskalnog saveta da se penzije usklađuju po slovenačkom modelu – 70% sa rastom plata i 30% sa rastom potrošačkih cena. Na ovaj način bi delimično zaštitili penzionere, kako bi se sa manjom dinamikom stvarala razlika između prosečne penzije i prosečne plate, do sticanja uslova za prelazak na formulu „Tri P“ (penzije prate neophodno je da se u zakon ugradi zaštitni mehanizam koji bi zaštitio umanjenje prosečne penzije ispod nekog odnosa prosečne plate, na primer, da se novim amandmanom reguliše da u slučaju pada prosečne penzije od prosečne plate ispod nekog procenta, da li će to biti 55% ili 50%, da se penzija vanredno usklađuje.Ovim zakonom, poštovana ministarko, trebalo bi regulisati, pored visine prosečne penzije, i visinu najniže penzije.Mi iz PUPS-a smatramo da najniže penzije ne omogućavaju dostojanstven život u starosti i da je potrebno popraviti ovo stanje. Jedan način je određivanje najniže penzije, slično određivanju najniže cene rada. Drugi način je definisanje nove socijalne politike koja bi jasno i precizno sagledala materijalnu situaciju građana sa malim penzijama.Kao što je svojevremeno rečeno da beogradski penzioneri, njih 65.000 sa najnižim primanjima, primaju kvartalnu pomoć u iznosu od 4.000 dinara, ali još bolji primer kada su u periodu 2012. do 2014. godine, svi penzioneri u Srbiji sa malim penzijama, njih 400.000 takođe imali su kvartalnu pomoć od 4.000 dinara, što je na godišnjem nivou iznosilo 16.000 dinara, tada popularno nazvana kao 13. penzija.Dakle, PUPS smatra da je penzija ekonomska kategorija i ona je opredeljena prethodnim doprinosima za PIO. Zato je neophodna nova socijalna politika koja treba da izradi socijalne karte za penzionere i obezbedi potrebna sredstva za socijalna davanja mimo Fonda PUPS se ne bez razloga zalaže za formulu „Tri P“ (penzije prate plate), jer je to jedini model koji garantuje da će penzioneri biti u ravnom položaju sa zaposlenim i neće biti građani drugog reda.Kada govorimo o ovom modelu „Tri P“, to znači koliki procenat rasta plata profesora, doktora, oficira, policajca i drugih državnih službenika, toliko i procenat rasta penzija profesora, doktora, oficira, policajca i drugih državnih službenika koji su već u penziji, odnosno penzionerima.Ako

PUPS je tada podržao mere koje je predložio predsednik Vlade, gospodin Vučić, radi stabilizacije javnih finansija i zahvaljujući tim merama sprečen je bankrot države, a javne finansije i budžet su stabilizovani. Tada je važila formula „Tri P“ (penzije prate plate), koliko je bilo umanjenje plata, toliko su bile umanjene i penzije. Penzioneri su prihvatili da budu tretirani kao i njihova deca i unuci koji su bili u radnom

Iako u Srbiji postoji opšti program socijalne pomoći namenjen za siromašne i starije, mali broj starijih ostvaruje ovo pravo.Predsednik PUPS-a Milan Krkobabić i PUPS predlažu uvođenje minimalne garantovane penzije od oko 12.000 dinara kao vid socijalnog davanja za sve starije od 65 godina koji nisu u statusu penzionera.Neophodno je da Ministarstvo razmatra i ovaj predlog, jer smatram da smo mi kao država socijalno odgovorna i solidarna.Pošto smatramo da se radi o dobrim zakonskim predlozima, poslanička grupa PUPS - će u danu za glasanje dati svoju podršku za njihovo usvajanje.Takođe, poslanička grupa PUPS - „Tri P“ će u danu za glasanje podržati i ostale predloge i zakonska rešenja razmatrana na ovoj sednici i glasati

gospođo Kisić Tepavčević, poslanička grupa SPS smatra da je od velike važnosti i značaja ono što ste rekli u uvodnom izlaganju, a to je da se nastavlja sa reformom sistema penzijskog i invalidskog osiguranja i u potpunosti razumemo da se celokupna reforma ne može sprovesti u ovom trenutku zbog perioda koji je, nadam se, iza nas i nadam se da će vrlo brzo biti iza nas, a to je period pandemije. Ali, ohrabrujuće je to što ste rekli da će se nakon toga nastaviti sa daljom reformom penzijskog i invalidskog osiguranja.Inače, govoriti o penzijskom i invalidskom osiguranju za nas iz SPS uvek ima poseban uvek ima poseban i veliki značaj, jer govorimo o našim najstarijim građanima, o generacijama koje su dale veliki doprinos i napretku države, veliki doprinos izgradnji države, o generacijama na čije penzionerske tragove ostavljaju, nažalost, i brojne društvene promene, reforme koje se sprovode, rekao bih, u poslednjih 20 godina.Naši penzioneri su sa svima nama, i sa predstavnicima srednje generacije i sa predstavnicima mlađe generacije, delili sudbinu, osetili sve socijalne posledice i potrese o kojima je, između ostalog, bilo reči. Pre svega mislim na posledice tranzicije, naročito posle vremena pljačkaških privatizacija, kada su sinovi i kćeri ostajali bez posla, a upravo oni, penzioneri ih izdržavali.Danas su penzioneri oni koji su možda tih dvehiljaditih ostajali bez posla, njihova preduzeća odlazila u stečaj ili prodavana, nažalost, u bescenje.Ako bismo se vratili u neka ranija vremena, da kažemo, u predtranzicioni period ili predtranziciono vreme, podsetili bismo se da je Fond PIO svojevremeno bio najmoćnija finansijska institucija u zemlji. Ne samo da su iz Fonda isplaćivane zaslužene penzije, već je PIO fond, možemo reći, bio i svojevrstan investicioni fond upravo tog vremenskog sredstava PIO fonda izgrađen su mnogi javni objekti, poput, recimo, Sava centra u Beogradu, a u gotovo svim našim banjama građani su u rehabilitacionim centrima u kojima su penzioneri mogli da se leče i odmaraju takođe bili građeni. Nadamo se da taj period ponovo dolazi.Danas možemo reći da se Srbija, ovako ekonomski osnažena, polako vraća ostvarenju tog cilja, da našim penzionerima obezbedi, pre svega, uslove da na dostojanstven način sprovode svoje penzionerske dane, period života koji zovemo tim tzv. trećim dobom.Ono što uvek treba naglasiti da su mnogi naši građani u svom trećem dobu još uvek kreativni i da su još uvek društveno angažovani. Na njih društvo uvek računa, jer oni su ti koji su pre naših generacija gradili ovu zemlju, čuvali bazičnu vrednost svakog društva koji omogućava napredak i razvoj, a to je rad i to je, pre svega, život od svog rada, dostojanstven život od svog rada.Socijalisti se kao partija socijalne pravde zalažu za pravedni svet rada, bez diskriminacije, eksploatacije, za dostojanstven život od rada koji podrazumeva platu od koje može pristojno da se živi i za dostojanstveno treće doba uz zaslužene penzije za svakog našeg građanina Srbije.Penzije Srbije.Penzije su važan deo ekonomske i socijalne politike naše države, jer u Srbiji od oko 2,5 miliona domaćinstava, preko 700 hiljada domaćinstava, domaćinstava, tako govore neki podaci do kojih smo mi došli, živi samo od penzije. Dakle, socijalni položaj ovih domaćinstava zavisi upravo od visine penzije.U

Danas u Srbiji pitanje penzija se posmatra upravo sa stanovišta učešća penzija u ekonomskoj stabilizaciji i u privrednim reformama koje naša Vlada sprovodi poslednjih godina, čime su bile obuhvaćene i penzije.Da se podsetimo da je 2014. godine zbog zatečenog stanja bilo nužno sprovesti paket nepopularnih mera među kojima je, između ostalog, bilo i smanjenje penzija, smanjenje plata u javnom sektoru. Penzije su bile smanjene posebnim zakonom o privremenom umanjenju penzija koji je primenjivan do 2018. godine, kada je ukinut, a nakon toga penzionerima je novim paketom mera nadoknađivan umanjeni deo. Od 2018. godine penzije se povećavaju određenim tempom i taj trend rasta se nastavlja.Za socijalnu i ekonomsku stabilnost društva veoma je važan odnos između broja zaposlenih i veoma je važan Balans između broja zaposlenih i broja penzionera nije jednostavno održavati. Na taj balans utiču različiti faktori, od demografskih do ekonomskih. Nažalost, Srbija postaje stara nacija, tako da je pozitivan odnos između broja zaposlenih i broja penzionera teško održavati.Prema poslednjih podacima broj penzionera u Srbiji je negde oko milion

1,3, 1,4 zaposlena, što je još uvek nedovoljan odnos, imajući u vidu činjenicu da se penzija isplaćuje iz doprinosa koji plaćaju upravo aktuelno zaposlenih. To je načelo generacijske solidarnosti na kome je zasnovan naš penzijski sistem.Ovom

reformskog kursa Vlade Republike Srbije čiji su temelji postavljeni, kao što sam rekao, 2014. godine. To je nešto što je bila neminovnost, neophodnost i nešto što je bila nužnost da bi došli do ekonomskih pokazatelja i ekonomskih rezultata koje imamo danas.Broj

1.692.697 penzionera, što je blagi pad broja penzionera.Važno je i ubuduće posvetiti pažnju korisnicima najnižih penzija, pronaći korektivne faktore ili druge oblike podrške ovoj kategoriji penzionera. S druge strane, ne treba narušavati

vi ste rekli, započela 2001. godine, ja sada nisam siguran da li je 2001. ili 2002. godine, u vreme tranzicije koja je bila bolna za privredu,

pretrpeo sedam reformi koje su uglavnom i nažalost bile restriktivne, kako bi se došlo do modela koji treba da napravi balans između ekonomske održivosti sistema i potrebe da se obezbedi pravna sigurnost i odgovarajući socijalni položaj sadašnjih i budućih generacija penzionera, penzionera, kroz visinu penzija od kojih građani koji su zaslužili, radeći i plaćajući uredno zakonom utvrđen doprinos za PIO, mogu pristojno da žive.U tom smislu Predlog zakona o kojem danas govorimo i koji je pred nama predstavlja nastavak uređivanja sistema PIO u okviru započetih reformi, a radi korekcije ranije propisivanih restriktivnih mera u penzijskom sektoru.Jedno

korisnici koji su pre 2014. godine prihvatili socijalni program Vlade za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja ili pripreme za privatizaciju preduzeća, a zbog promenjenih uslova za ostvarivanje prava na penziju, nastali izmenama Zakona o PIO 2014. godine, nisu mogli da ostvare pravo na punu starosnu penziju, jer je tim izmenama uvedena kategorija prevremene starosne penzije. U pitanju su korisnici socijalnog programa koji su se svojevremeno opredelili za dve vrste naknade, i to za posebnu novčanu naknadu. To je kategorija viška zaposlenih kojima je nedostajalo do pet godina radnog staža do ispunjenja prvog uslova za odlazak u penziju ili za novčanu nadoknadu preko tržišta rada, a kategorija viška zaposlenih kojima je nedostajalo dve godine do ispunjenja prvog uslova za penziju.Kako je zakonom o izmenama i dopunama Zakona o PIO usvojenim 2014. godine, a koji je u primeni od 1. januara 2015. godine, podignuta starosna granica sticanja prava na starosnu penziju za oba pola – 65 godina starosti za muškarce, odnosno postepeno podizanje starosne granice za žene na 65 godina i uvedena kategorija prevremene starosne penzije, to je kategorija korisnika socijalnog programa Vlade po sili zakona odlazili u prevremenu po sili zakona odlazili u prevremenu penziju, a ne u punu starosnu penziju, a u koju bi išla po ranijim propisima. Dakle, najveća smetnja za navedene kategorije iz tzv, kako ste i vi naveli u uvodnom izlaganju, opcije opcije pet je postalo trajno zakonsko umanjenje prevremene starosne penzije zbog načina obračuna ovih penzija.Ovo je prepoznato kao značajan problem, i to je važno, pa i izvesna vrsta diskriminacije, tako da se navedeni problem ovim izmenama zakona rešava trajno tako što se u ovim kategorijama korisnika zakona visina prevremene starosne penzije utvrđuje u visini pune starosne penzije i omogućava se isplata razlike između iznosa prevremene starosne penzije koju su ostvarili i pune starosne penzije koju bi imali pravo da ostvare.Ovim

da su i druge kategorije korisnika koje su otišle u prevremenu penziju trajno pogođene tzv. penalima, a to znači da im se za svaki mesec koji im od odlaska u prevremenu penziju, nedostajalo do 65 godina, oduzima 0,34% penzije koju bi ostvarili sa navršenih 65 godina starosti. Ovi penali se trajno primenjuju i po navršenoj 65 godini.Primetio sam da je ovaj problem bio prisutan i u toku javne rasprave u nacrtu ovog zakonskog Za sada su, međutim, korekcijom koja se predlaže ovim zakonom obuhvaćeni samo oni korisnici koji su se pre odlaska u penziju opredelili za neki od socijalnih programa Vlade i zato kažem da je važno što ste napomenuli u uvodnom izlaganju da ćemo nastaviti reformu PIO i verujemo da i verujemo da će i ovo pitanje biti razrešeno kroz nastavak te reforme.Sa druge strane, strateški posmatrano, mere umanjenja penzija i uvođenja kategorija prevremenih starosnih penzija koje su bile restriktivne dale su pozitivne efekte na makroekonomskom planu, jer je smanjen budžetski deficit, a smanjen je i procenat finansiranja penzija iz budžeta, kao i zaduženja za pokrivanje deficita. Ove mere, ma koliko to bilo posmatrano kao restrikcija, su u suštini sačuvale i Fond za PIO.Sve ovo govori upravo u prilog govori upravo u prilog činjenici da je za trajnu stabilnost sistema PIO potrebno njegovo usklađivanje sa demografskim kretanjima, ali i da osnovni temelj stabilnog i zdravog penzijsko-invalidskog sistema mora biti dalji privredni razvoj zemlje, nove investicije, time i novo zapošljavanje. To je upravo put koji je trasirao i predsednik i Vlada Republike Srbije.Pored navedene izmene, koja je suštinska, istakao bih izmenu zakona kojom se porodična penzija supružnika, odnosno vanbračnom partneru profesionalnog vojnog lica koje je poginulo tokom dejstava odnosno vršenja vojne službe, utvrđuje u visini od 100% penzije koja bi osiguraniku pripadala u času smrti.Dobro je predloženo rešenje prema kome će se, se, nažalost, pogrebni troškovi isplaćivati u visini koja je važila na dan smrti osiguranika. Takođe je dobro što će se ti troškovi usklađivati na način na koji se usklađuju penzije.Pomenuo bih još jednu izmenu zakona, a ona se odnosi na status svih penzionera čije su penzije niže od najnižeg iznosa penzija, reč je o izmeni člana 77, izjednačavaju se sa korisnicima domaćih najnižih penzija sa korisnicima koji su svoje penzije stekli u inostranstvu. Ravnopravnost ovih kategorija lica se postiže tako što se i za korisnike domaćih i za korisnike inostranih penzija obračunava i isplaćuje razlika između njihovih penzija i najnižeg iznosa penzija. Ova korekcija ima socijalnu komponentu i to svakako pozdravljamo kao poslanička poslanička grupa SPS.Često se govori o velikim razlikama u penzijama. Važno je reći da te razlike potiču pre svega od dužine radnog staža, od stepena obrazovanja, poslova na kojima je osiguranik radio, odnosno od visine plate koju je ostvarivao, kao i od visine uplaćivanih doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje. Naravno, u formuli za obračun penzije postoje i treba da postoje korektivni faktori koji treba da umanje te razlike.Država je danas socijalno odgovorna država pre svega i sve sektorske politike se kreiraju i vode tako da naši građani mogu bolje da žive.Naravno da ćemo prihvatiti ove izmene i dopune Zakona, ali ono što bih želeo još jednom da istaknem, ta 2014. godina jeste bila ključna i još jednom zahvalnost najstarijoj populaciji na teretu koji su preuzeli na sebe tokom reformskog kursa Vlade Republike Srbije, jer se te 2014. godine Srbija našla na raskrsnici. Postojala su zapravo dva puta. Jedan put je bio, rekao bih, spisak lepih želja, ono što bi građani želeli da čuju i što bi bilo lepo da čuju, a što bi, ukoliko bi se realizovalo, dovelo do finansijskog kraha i finansijskog bankrota.Drugi put je bio nužan put, ono što je neophodnost, što je neminovnost, a to je reformski kurs Vlade Republike Srbije. To jeste hrabra politička odluka, ali to je nešto što je omogućilo da upravo danas imamo zdrav sistem, koji je zasnovan na zdravim osnovama. Dakle, ne na politikanstvu i politici, već na životu i na ekonomiji. I danas nema potrebe da se Srbija zadužuje, jer vrlo često se govori od strane jednog dela opozicije kako se Srbija zadužuje. Dakle, Srbija se danas ne zadužuje da bi isplaćivala plate i penzije, već zaduživanja idu u pravcu razvoja, u pravcu budućnosti.Kada smo 2014. godine govorili o reformskom kursu Vlade Republike Srbije, svi smo uglavnom pretrpeli kritike, a

nekome oteli penzije, nekome oteli plate u javnom sektoru, ne shvatajući zapravo da su to mere koje su bile mere za spas srpske ekonomije, mere koje se tiču budućnosti Srbije i mere koje se tiču budućnosti svakog građanina Srbije.Što

i sigurno da za ovih prvih 31. godinu postojanja i političkog delovanja postoje stvari na kojima građani mogu da nam zamere, ali nikada ne mogu da nam zamere i spočitavaju jedno, to je da smo bilo kada, u bilo kom trenutku bili protiv svoje države i protiv svog naroda.Napraviću jednu digresiju koja nema apsolutno nikakvih dodirnih tačaka sa današnjom temom, ali i tih 90-ih smo od tih kvazi opozicionara slušali - predaja, izdaja, pa 2000. godine kada su preuzeli odgovornost, osnov odbrane nacionalnih i državnih interesa su upravo bile političke tekovine tih 90-ih, a to su Dejtonski sporazum i Rezolucija 1244.Dakle, mi jesmo socijalisti, ali ne možemo da budemo socijalisti utopisti. I naravno da između onoga što su bajke, što su priče koje bi građani želeli da čuju i što lepo zvuči i onoga što je neminovnost, što je nužnost, što je realnost, nešto što je neophodno da bi, kao što sam rekao, došli do zdravog sistema koji je zasnovan na zdravim osnovama i koji jeste interes građana, uvek biramo interes građana Srbije.Inače, da nije bilo te 2014. godine, da nije bilo reformskog kursa Vlade Republike Srbije, šta bi se desilo od marta meseca prošle godine? Da li bi sistem mogao da funkcioniše? I ne samo da funkcioniše, da li bi mogli da se ostvaruju ovako uspešni ekonomski pokazatelji? Dakle, da li bi država mogla na sebe da prihvati ovoliki teret krize?

Postoji li država u svetu koja je ovoliki teret krize prihvatila na sebe? Da li postoji država u svetu koja je u periodu pandemije povećala penzije za 5,9%, povećala plate u javnom sektoru najpre za 1,5% a potom za 3,5%, minimalnu cenu rada za 6,5%, plate u zdravstvenim ustanovama izdvojila jednokratnu pomoć i penzionerima i zdravstvenim radnicima? Dakle, svega toga ne bi bilo da nije 2014. godine postavljen temelj, a to je reformski kurs Vlade Republike Srbije.Još jednom, Poslanička grupa SPS u danu za glasanje podržaće predložene izmene i dopune. Zahvaljujem.